Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. --- Kl. 10:01 Meddelelser fra formanden Formanden (Henrik Dam 10.15, hvor der så vil være afstemninger. Mødet er hævet.